Колеги, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната ни Програма за работата на Народното събрание следната допълнителна точка: Прекратяване пълномощията на народен представител. Подадена е оставка от народния представител Славчо Велков на 13 март 2019 г. Предлагам тя да стане точка първа за днешното пленарно заседание, а останалите точки съответно да се преномерират. Гласували

„Уважаема госпожо Председател, моля на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България да бъдат прекратени правомощията ми на народен представител от Четиридесет и четвъртото народно събрание предсрочно, считано от 14 март 2019 г.“

за прекратяване пълномощията на народен представител Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Славчо Георгиев Велков като народен представител от Тринадесети изборен район – Пазарджишки.“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз лично ще гласувам против оставката на господин Велков, защото бих искал да знам причините за това. Считам, че господин Велков е един от най-достойните

Велков е посочил мотив: „усложнено здравословно състояние и необходимост от продължително лечение и възстановяване“. Това е причината за неговото заявление за напускане и мисля, че трябва да уважим това негово искане. Други изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване прекратяване пълномощията на господин Славчо Велков като народен представител от Тринадесети изборен район – Пазарджишки. Гласували

изборен район – Пазарджишки. Гласували 139 народни представители: за 132, против 6, въздържал се 1. Предложението е прието. Преминаваме към втора точка от днешния дневен ред:

Комисията по правни въпроси? Господин Кирилов, заповядайте.

Преди Доклада за второ четене, моля за процедура за допуск в залата на заместник-министъра на транспорта Велик Занчев и директора на дирекция „Правна“ госпожа Красимира Стоянова. Моля, режим на гласуване по направената процедура.

на Закона за концесиите, № 902-01-10, внесен от Министерския съвет нa 27 февруари 2019 г., приет на първо гласуване на 7 март 2019 г.“ „Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ

или е без трансграничен интерес, се попълва в електронен формуляр, публикуван на интернет страницата на Националния концесионен регистър.“.“

„(2) Измененията се извършват с обявление за поправка, което се одобрява от концедента с решение. С решението може да се одобрят и съответни изменения в документацията за концесията. Решението се издава преди изтичането на обявения краен срок за получаване на заявления, предварителни оферти или оферти. (3) След издаване на решението по ал. 2 обявлението за поправка се изпраща за публикуване по реда на чл. 76, ал. 1 и при условията на чл. 76, ал. 3, изречение се публикуват обявлението за поправка, решението по ал. 2, а когато са одобрени изменения в документацията за концесията – и изменената документация.

условията, при които участващите в групата икономически оператори, частният съдружник или третите лица отговорят солидарно с концесионера в случаите, предвидени в този закон.“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Има ли изказвания?

§ 12: „§ 12. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „от съда по реда на Гражданския процесуален кодекс“ се заменят със

Предложение на народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17: „§ 17.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21: „§ 21. В Закона за държавната собственост правят следните изменения:

дискутирахме продължително този текст в Комисията по правни въпроси. Аз оттеглих моето предложение, което беше направено между първо и второ четене в дебата в Комисията. То касае промяна на подсъдността по споровете за отчуждени имоти за държавна нужда – да се възстанови подсъдността пред тричленен състав на Върховния административен съд. Това предложение беше оттеглено. В резултат на дебата то беше заменено с предложението подсъдността да бъде от тричленен състав на Административния съд – София област. Уважаеми колеги, правя предложение за отпадане на т. 2 от предложения като редакция на Комисията текст за § 22. Тоест да отпадне въобще изменението в чл. 38, ал. 1 и в обхвата на този закон да не се коментира

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колега Кирилов, репликата ми е в посока по-скоро на на въпрос към Вас. За да стигнем до посоченото разрешение в Комисията, което сега е включено в Доклада – делата, които са по отношение на обекти с национално значение, примерно изграждане на магистрали, и за да приемем, че Административен съд – София област, ще разглежда тези дела в състав от трима съдии, един от основните аргументи, който беше наведен и от представителите на представителите на Министерството на транспорта в Комисията, беше разностранната практика, която би се получила в случаи, в които този обект попадне на територията на няколко области и имаме няколко различни решения на административните съдилища в тях. Как решаваме този проблем, като оставяме подсъдността такава, каквато сега е разписана в Закона за държавната собственост? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев. Втора реплика? Не виждам. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Кирилов.

което означава, че като първа инстанция ще се произнасят административните съдилища, а Върховният административен съд ще бъде касационна инстанция. Като касационна инстанция Върховният административен съд ще има възможността да уеднаквява практиката на по-долните административни съдилища.

за явяване по множество дела в множество административни съдилища. Получихме уверение, че ако Министерският съвет възложи това на областните управители, те биха могли те биха могли да поемат тази работа. Надявам се областните управители да имат достатъчно достатъчно юрисконсулти на разположение, за да поемат процесуалното представителство. Моето опасение ще остане в известна степен. Това са спорове, които ще бъдат главно свързани и концентрирани, фокусирани по отношение на цената на обезщетението, тоест оценката на недвижимите имоти. Надявам се Върховният административен съд да може да установи единна практика

ли други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на господин Кирилов за промяна в редакцията, предложена от Комисията

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22: „§ 22. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 19,

Имате думата, уважаема госпожо Александрова. Председател. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Безспорно поддържането и развитието на пенитенциарната система е нелек и прецизен процес, който по своята сложност изисква управление, базирано на широка гама от конкретни политики – политики, които едновременно по своята същност и специфика имат за цел законодателна инициатива и практическа насоченост, каквито са действията по отношение на подобряване на материалната база, и не само. Направените анализи показват, че има общ набор от фактори, които, взети заедно, представляват модел за добро управление на пенитенциарната система. Въпреки това не е достатъчно тези теми да се разглеждат абстрактно, а е важно да се основават на общ подход от ясни принципи. Тези принципи е необходимо да бъдат ясно очертани, като предварително биват съобразени с всички необходими социални фактори, нормативни изисквания и не на последно място, синхронизирани с международните стандарти в областта на поддържането и развитието на местата за лишаване от свобода. Реформирането на системата на местата за лишаване от свобода е неразделна част от процеса на ускорена съдебна реформа и успешното противодействие на престъпността. През последните години страната ни постигна значителен напредък в развитието и усъвършенстването на наказателното изпълнение. Като цяло процесът на реформиране е продължителен и труден, вследствие на натрупаните от десетилетия нерешени проблеми и непопулярността на мерките сред обществеността, когато те са насочени към подобряване на материалните условия на живот на правонарушителите в местата за лишаване от свобода. Още в процеса на преговорите за интеграция на страната ни към европейските структури, извършените сравнително-правни изследвания, засиленият обмен на информация и опит показаха редица недостатъци на състоянието на материално-техническата база на затворната система. Недостатъчният сграден фонд, влошените битови условия в жилищните помещения и пренаселеността в българските пенитенциарни заведения са обект на наблюдение от страна на международни и вътрешни правозащитни органи и организации и са в основата на осъдителните решения на Европейския съд срещу Република България. Неоспорим е фактът, че през последните години в пенитенциарната система се извършва цялостна реформа във всички сектори на дейност. Привеждането на третирането на лишените от свобода в съответствие с международните стандарти – Конвенцията за правата на човека на ООН, Европейската конвенция за защита на правата на човека, минималните стандарти за третиране на лишените от свобода, Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, Европейските правила за затворите, препоръките на Съвета на Европа и други, е основен критерий за оценка на осъществени промени. В духа на изброените вече факти и същевременно установени предизвикателства Министерството на правосъдието чрез своите ресорни ведомства видимо е предприело реформиране на политиката си по отношение на лишените от свобода и местата за тяхното настаняване. Във връзка с това бихме искали да научим: какви са точните действия по подобряването на материално-техническата база на пенитенциарната система, какви са следваните тенденции по отношение на установяването на възпитателна политика спрямо лишените от свобода,

Имате думата, уважаема госпожо Министър. сред приоритетите на Министерството на правосъдието една от основните теми безспорно е състоянието и подобряването на условията в пенитенциарната система, или това е системата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, както и за изпълнение на мярката „задържане под стража“. Основният стратегически документ, въз основа на който са нашите действия и политики, е Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, където специално място е обърнато и на системата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода. Също така пилотното решение е постановено от Съда в Страсбург, добило гражданственост и известност като „пилотно решение Нешков“. Неговите препоръки са довели до това да се направят значими изменения в Закона за изтърпяване на наказанията и задържането под стража. сме изпълнили минималните условия, които се изискват по международните стандарти по отношение на проблема в какви конкретни битови условия следва да се изтърпява това наказание. Българският законодател в лицето на българския парламент е приел европейските критерии, че това са минимум 4 кв. м площ на всяко едно лице, което пребивава в тези заведения. За сравнение искам да кажа, че въпреки тези критерии Италия продължава да поддържа 3 кв. м площ за един лишен от свобода. След промените в законодателството, за които в момента сме подготвили последваща оценка на въздействие, предстои едномесечното ѝ обсъждане, за да видим как действат тези норми и, ако има необходимост, българският парламент по предложение на Министерството на правосъдието и най-вече Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ да предложи промени в този закон. Освен срещите, разговорите, добрата съвместна работа с Министерството на вътрешните работи, с Прокуратурата на Република България – това са институциите, които сме задължени и имаме отговорности в тази система изключително регулярни са отношенията и с европейските ни партньори. На първо място това е Комитетът против изтезания към Съвета на министрите в Съвета на Европа, с които ежегодно провеждаме минимум две работни срещи. Последната се проведе в началото на тази календарна година – на 15 януари. Миналата седмица на посещение в Министерството на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ бе делегация от Германия, състояща се от представители на Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите, Главната прокуратура в Берлин, Главния провинциален съд във Франкфурт, Министерството на външните работи на Германия. Освен работните срещи, които имахме с членовете на делегацията, те посетиха и затвора в Белене. По програма имаха възможност да посетят и затвора в Плевен, но поради напредналото време, а и желанието на самата делегация, те не стигнаха дотам. Какви са изводите за състоянието на системата в резултат на конкретните факти, с които разполагат нашите международни партньори, а така също и от съвместната ни работа с Омбудсмана на Република България? Безспорно е, че след 2015 г., когато се предприеха промените, Актуализираната стратегия, измененията в специалния закон – ЗИНЗС, има добри резултати, които се приемат и се признават от всичките ни партньори. За какво конкретно става дума? Усилията на правителството – не само на настоящия кабинет, а и на предходния кабинет на премиера Борисов – не са еднократен акт, те са процес, като се държи сметка, че когато в законодателството са въведени новите условия и критерии, около 90% от сградния фонд не са отговаряли на условията, за да имаме към този момент констатации, че е налице напредък и че се работи по отношение на подобряване на тези условия. В голяма част те са изпълнени. се дължи на последователната работа на различни състави в политическия кабинет на Министерството на правосъдието. Какво конкретно бих могла да дам като факти за периода, в който ръководя Министерството на правосъдието? За 2017 – 2018 г. са извършени цялостни ремонти на спалните и битовите помещения в затворите в Бургас, Варна и Сливен. До края на 2019 г. ще приключат ремонтите в затворите в Пазарджик, Бобов дол и в Затворническото общежитие от закрит тип „Черна гора“ към затвора в град Стара Загора. През новия програмен период на Норвежкия финансов механизъм за 2019 – 2022 г. по отношение на Програмна област 19 – „Корекционни услуги и предварително задържане“ е предвидено да се извършат следните дейности: реновиране на корпуса на затвора в град Пловдив, включително и на Затворническото общежитие от открит тип „Хеброс“ и обособяването му в преходно отделение; реновиране на две сгради от от затвора в град Бобов дол, включително и на Затворническото общежитие от открит тип „Самураново“ и обособяването му в преходно отделение; преустройство и ремонт на новопридобита сграда към затвора в град Враца, предназначена за преместване на затворническото общежитие от открит тип; реконструкция и обособяване на арест и пробационна служба в град Петрич; реконструкция и ремонт на Затворническото общежитие от открит тип „Строител“ към затвора в град Бургас и обособяване на преходно отделение; преустройство на съществуващ производствен цех към затвора в град Пазарджик и обучителен център за подпомагане на социалната интеграция на лишените от свобода след тяхното Предстои избиране на терен за изграждане на нов затвор с капацитет 400 души лишени от свобода и учебен корпус за служители с капацитет 100 надзиратели.

изцяло нови четири високопроходими автомобила за райони, за които е необходима такава техника. Те вече са предоставени за нуждите на ГДИН. Много важно е да се знае, че успоредно с подобряване на материалните условия, при които лишените от свобода изтърпяват своето наказание, работим изключително усилено и за подобряване на условията на труд и възнаграждението на служителите, които са заети с тази високоотговорна дейност. Благодарение на последователната политика на правителството и за настоящата бюджетна година са осигурени необходимите средства, като само за двете години – 2017-а и 2018 г., и с оглед предвидения бюджет за 2019 г., около 35% е увеличението на възнагражденията в тази система. Държавата и правителството полагат всички възможни усилия, като се следват общите приоритети на политиката на правителството. На първо място, образованието и повишаването на доходите, което е факт и за нашата система. Тук е моментът да отбележа, че благодарение на народните представители с оглед гласувания бюджет за настоящата година, за нашата система са отпуснати допълнителни 200 бройки в съдебната

В резултат на политиките, извършени до момента, мога да кажа категорично, че напредък и постижение има, но не мога да скрия, че имаме проблеми и основно те се свеждат до Какви са причините за това? Първо, това са стари сгради с десетки години история. За да бъдат приведени в съответни изискуеми норми, временните ремонти, които непрекъснато се извършват в тях, не могат да постигнат желания краен ефект, тъй като безспорно имат нужда от основен ремонт. Това няма как да извършим, въпреки че финансово е възможно да бъдат осигурени средства по една-единствена причина, че няма къде в момента да бъдат временно преместени лицата, които са в Софийския централен затвор.

Считам, че след изпълнение на Проекта по Норвежкия механизъм до голяма степен ще се разтовари, но и към момента е важно да се знае, че няма пренаселеност в затворите – категорично с оглед базата, с която разполагаме, навсякъде са осигурени необходимите минимални санитарни критерии на лишените от свобода. Сами разбирате, че с оглед на местата за задържане под стража – арестите, там цифрата е плаваща. Възможно е в един арест за даден период да са няколко души, но въпреки това ние сме длъжни да поддържаме 24-часови смени от страна на надзорно-охранителния състав, докато примерно при една акция, в която има повече задържани бройка може да се увеличи неимоверно. Това се случва основно с двата ареста в София, поради обстоятелството, че с промените в НПК престъпленията на организираната престъпност, както и по високите етажи на властта, са съсредоточени тук, в Специализираната прокуратура и съд, което налага подобни задържани лица да бъдат настанени в софийските софийските арести, докато се разглеждат техните дела. Тъй като ми дадоха знак, че съм просрочила времето, извинявам се – при допълнителните въпроси ще вляза в още конкретика. Благодаря Ви, министър Цачева. Започваме с въпросите. Изслушването ще се проведе съгласно регламента на чл. 113 от нашия правилник. Първият въпрос ще бъде зададен от парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте, госпожо Атанасова.

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, от изложението Ви станаха ясни няколко неща: по отношение увеличението на доходите на работещите; усилията на правителството, на Вас и на Вашия екип; по отношение на сградния фонд;

Бих искала обаче да ми отговорите на въпрос, свързан с изтърпяването на наказанията от лицата, изтърпяващи такива. Така или иначе след изтърпяване на наказанието на лицето му предстои един нелек социален сблъсък, ако мога да го нарека, и период на адаптация в социума. Правени са и са провеждани редица изследвания в държави – членки на Европейския съюз, които показват, че на емпирично равнище, като най-важен показател за ползата от наказанието се приема степента, в която осъденият

риск от извършване на ново престъпление. Голяма част от работещите в системите на държавите членки разглеждат като главна задача в своята работа превенцията, ресоциализацията и прилагането в затворени програми за образование и професионална подготовка на осъдените. Застъпва се мнението, че често ефектът от подобни програми надхвърля разходите за тях в строго икономически смисъл. В тази връзка бих искала да запознаете мен и залата и да получим повече информация относно дейностите и политиките на Министерството на правосъдието по отношение на разработването именно на такива подобни програми и политики, свързани с реинтеграцията на лишените от свобода, непосредствено след изтърпяване на тяхното наказание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Атанасова. Уважаема госпожо Министър, заповядайте за отговор.

защото ако основната и първа цел на държавната политика по отношение на лицата, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“, тяхното възмездие, тоест за периода на присъдата те да бъдат изолирани от обществото, а в същото време отговорностите на държавата за гарантиране на условията, при които те изтърпяват това наказание, и техния живот и сигурност, безспорно не по-малко важна е и отговорността на държавата и политиките, провеждани в тази сфера по отношение на превъзпитанието, политики, които дават възможност лицето, което изтърпи наказанието си, отново да се впише в гражданското общество. Затова предизвикателството пред редица категории служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, в това число социални работници, инспектори, психолози, не бива да се подценяват и да се оставят на заден план и медицинските грижи, които се полагат за лицата в тази система, е все с една-единствена цел действително за времето, за което е в такова място, лишеният от свобода да получи възможност, а защо не и трудови навици, та тогава, когато то излезе, да може ефективно да се включи в социалния живот у нас.

Какви са тези курсове? Те са за придобиване на различна правоспособност например за упражняване на професията „машинист на котли с високо налягане“ – трета степен, с продължителност 300 учебни часа. Тук участваха 27 лишени от свобода от затворите в Ловеч, Плевен, Белене, Враца, Бобов дол, Стара Загора, Бургас и Пловдив. Проведени са 11 курса за част от професии, както следва: помощник в строителството, специалност „Основни и довършителни работи“… Нямам възможност за времето, с което разполагам, конкретно да запозная във всеки един отделен курс колко лишени от свобода са участвали, ще изброя само курсовете: заварчик – специално заваряване; професия на помощник в строителството; помощник в строителството със специалност „Основни и довършителни работи“; отново в Стара Загора – помощник в строителството, специалност „Основни и довършителни работи“; работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения, каквото и да значи това; работник в дървообработването. Тоест там, където създадени условия за придобиване на допълнителна квалификация и условия за полагане на труд в рамките на изтърпяване на наказанието, ефектът и резултатите действително са такива, както казахте Вие – вложеното с оглед резултата, и резултатът надхвърля средствата, които се влагат за това. Тук искам да обърна внимание, че е много важна и политиката на училищата, които са към Министерството на образованието и науката, но те са ситуирани в рамките на местата за лишаване от свобода. Лично аз съм посещавала не едно такова място и класните стаи, в които се провеждат занятия от I до XII клас, в това число и специализирани компютърни курсове и какви ли още не. Това са все политики, които дават възможност на човек, който понася възмездието за онова, което е извършил, действително, осъзнавайки престоя си в това място, да се поправи и да излезе по начин, по който той да се впише съвместно с останалите членове на нашето общество. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева. Продължаваме с въпросите.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги, моят въпрос е свързан с частта от темата на днешното изслушване, посветена на сградния фонд по отношение на местата за лишаване от свобода. Вярно, че във Вашето изложение дадохте известни данни и информация, но все пак, ако може да ни запознаете малко по-подробно по отношение на процедурата, свързана със строежа на нов затвор. Знаем, че там има отпуснати, мисля, 32 милиона по Норвежкия финансов механизъм, от една страна, и, от друга страна, правосъдието по отношение на реновиране и ремонтиране на сградния фонд на съществуващите места за лишаване от свобода, с оглед на факта, че именно заради лошите материално-битови условия в тези места за лишаване от свобода често се подават жалби и имаме производство в Европейския съд по правата на човека. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Митев. Уважаема госпожо Министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Иванова, по линия на Норвежкия механизъм една от сферите – другите подробно ги изброих, е именно възможността за изграждане на нов Учебен център за 100 служители от Надзорно-охранителния състав, както и нов корпус на затвор с капацитет 400 души. Когато настоящият политически кабинет на Министерството пое тези отговорности, първото, което направихме, бе да се потърси подходящ терен за изграждането на този нов обект – затвор и Учебен център. От имотите, с които разполага Министерството на правосъдието, проведохме редица дейности съвместно с Регионалното министерство, с местната власт за осигуряване на такъв терен в района на Кремиковци, който е близо до настоящите помещения, с които разполага тази система. Оказа се, че няма изградена инфраструктура, което, естествено, във финансово отношение натежава върху проекта, в който няма заделени средства за инфраструктура. Тъй като отговорностите тук са различни, а не на Министерството – да осигуряваме инфраструктура, инфраструктура, от проведените срещи и работа по тази тема стана ясно, че се налага да се търси друг терен. Насочихме се след това към втори терен, който е в района на Казичене, също наша собственост, но по повод съвместно заседание между Главна прокуратура и Министерството на вътрешните работи поисках от Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната

за да започнат съответните процедури на проектиране и останалите етапи на строителството. Откликнаха и министърът на отбраната, и министърът на вътрешните работи. В момента сме на етап обсъждане с оглед необходимите условия, които трябва да бъдат налице, за да се определи теренът. В добро взаимодействие сме и с ресорния вицепремиер господин Томислав Дончев, с екипа на Координационния механизъм по Норвежката програма. Това е нещо, което е в дневния ни ред и е ежедневна наша работа, за да стартира изграждането на този обект, който действително ще бъде с най-модерни, съвременни показатели и условия. Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Няма да има въпрос от парламентарната група на „Движението за права и свободи“, както и въпрос от парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“. Продължаваме със следващия въпрос от парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте,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

Несъмнено, що се отнася до процеса на развитие и модернизация на пенитенциарната система, както и способите за осъществяване на контрол над лишените от свобода, процесът на цифровизация играе много важна роля. Следейки работата на Министерството на правосъдието, е очевиден фактът, че по отношение на развитието на инфраструктурата на местата за лишаване от свобода политиката на ръководената от Вас институция също бива съобразена с новите тенденции. Това се доказва и чрез проекта, по който Министерството на правосъдието работи, а именно модернизиране на пенитенциарната система в Република България. В тази връзка е и моят въпрос към Вас, а именно: на какъв етап от изпълнението на проекта се намирате и какви се очаква да бъдат крайните резултати при реализацията на този важен проект? ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Иванова. Уважаема министър Цачева, заповядайте за отговор.

В обществото е известен като Проекта за така наречените „електронни гривни“. Първият етап от проекта – изпълнението на обществената поръчка за фактическото изработване на въпросните устройства, е факт това беше отчетено още в края на миналата година. Друг етап от този проект е извършването на обучение за персонала, който ще работи с тези устройства и с тази система обучение от 16 обучители, обучени от изпълнителя, и допълнително 198 служители ръководен и експертен състав от териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение Моята информация е, че сме на финала. Провеждат се изпитания и в съвсем скоро време това ще бъде факт, за да отговорим и на очакванията на обществото за повече гаранция и сигурност чрез тези електронни устройства. Трябва обаче да кажа, че те са общо 250 на брой – 200 по една система, 50 – по друга, които в никакъв случай като брой няма да удовлетворят

това е пътят, това е посоката, която е необходимо да следваме, така че съм убедена, че ще има повече сигурност в тази система, повече спокойствие за гражданите, за да може действително ефективно да се проследяват лишени от свобода тогава, когато работят на външни обекти, или пък по отношение на лица с наложено наказание „пробация“, „пробация“, лица с мярка „домашен арест“. Те няма как да бъдат приложени спрямо всички видове и категории лица, които изтърпяват това наказание.

Госпожо Председател, госпожо Министър! Вие споменахте за повишението на възнагражденията в ГДИН, което е правилна крачка за това да се подобрят наистина условията за работа на тези хора.

хора, които да работят там, които са добри професионалисти? Дали се предвижда и занапред увеличаване на доходите и допълнителните стимули за служителите в ГДИН? ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Уважаема госпожо Министър, заповядайте. Имате възможност да отговорите на поставения въпрос.

по линия „Повишаване възнагражденията на служителите от Надзорно-охранителния състав“ и другите дейности, направиха възможно те действително да отговорят на законовото условие като част от общата система за сигурност, да бъдат съизмерими с възнагражденията на служителите

първоначално с 15 милиона, които през актуализацията на бюджета станаха 17 млн. 300 хил. лв., освен от началото на миналата година 5-те процента, които бяха за цялата система „Сигурност“,

цялата администрация, с оглед политиката на правителството. Що се отнася за следващите бюджетни години, убедена съм, че ще има нови увеличения, с оглед добрата фискална политика, събираемостта и наличието на приходи в бюджета, както бе заявено с оглед управленската ни програма за поетапно увеличаване на тези средства по размер и, разбира се, в конкретно измерение. Тук е моментът да споделя за много добрата работа и взаимодействие с трите синдиката, които са общо в тази сфера, и работят по Закона за Министерството на вътрешните от Надзорно-охранителния състав, най-кратко казано – Синдикатът към Главна дирекция „Охрана“, и Синдикатът на пенитенциарните работници – това са инспекторите; социалните инспектори; лицата, които полагат медицински грижи за лишените от свобода.

съществуването си, тъй като преди Учредителното събрание в Търново, преди Конституцията, с оглед важността на затворното дело, с Указ на тогавашното Привременно ръководство е обърнато специално внимание и служителите от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ вече отбелязаха своята 140-годишнина – нещо, което е по отношение на всички администрации. В този смисъл настоящата година е юбилейна. Казвам този факт, този факт, за да подчертая още веднъж колко е важна тази система, как тя винаги е стояла на вниманието на държавните институции, на управлението на държавата през различните социално-икономически периоди, периоди, през които е минала държавата. Така ще бъде и занапред, естествено, като се държи връзка с приоритетите на нашето правителство, на коалиционното ни управление. Пак повтарям, споменах го в началото, на първо място е образованието, повишаване на доходите. Да не изреждам всички, но тук някъде се намират и темите, за които коментирахме днес, в областта на политиките и дейностите на пенитенциарната система, тоест на системата, която е ангажирана с изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ и „задържане под стража“. Благодаря Ви, уважаема министър Цачева. С това приключихме цикъла от въпроси. Съгласно чл. 113 парламентарните групи имат право да изразят отношение към отговорите в рамките на пет минути. Парламентарната група на ГЕРБ – заповядайте, господин Кирилов. Имате думата за отношение. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър на правосъдието, уважаеми народни представители! Благодаря за Вашето явяване днес в парламента на Република България и за това, че дадохте разяснения във връзка с политиките на Министерството на правосъдието в сложната материя на изпълнителното производство. Тежко е това производство. То се свързва с множество социални последици, изисква наличието на много материални предпоставки. Редом с това всички разбрахме – имали сме повод да установяваме в дебатите досега, че България в последните десетилетия значително изостана в международния стандарт и изискванията спрямо гаранцията и обезпечаване правата на лицата, лишени от свобода, по отношение спазването на международните стандарти, които са установени в Конвенцията за правата на човека на ООН, Европейската конвенция за защита на правата на човека, Минималните стандарти за третиране на лишените от свобода, Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, Европейските правила за затворите, препоръките на Съвета на Европа. През последните години зачестиха случаите, в които съдилища на чужди държави коментираха условията в българската пенитенциарна наказателно-правна система, система за изтърпяване на наказанията, и предпочитаха прилагането на прилагането на собствената си държавна принуда пред изпращането на виновните да изтърпят наказанието лишаване от свобода по произход, по родина.

от Вас и от Министерството на правосъдието. Признавам, че бяхте изправени пред много сериозни предизвикателства, но смятам, че в момента ефективно се осъществяват мерките за реформа в изпълнително наказателната система като част от правосъдната ни система. Смятам, че вече се усещат предпоставките за значителен напредък и за усъвършенстване на наказателното изпълнение. Десетилетните нерешени проблеми дълго ще ни тежат, но от няколко години сериозно се подобряват условията в местата за лишаване от свобода. Всички помним промените в Закона за изтърпяване на наказанията и задържането под стража, където и парламентът опита да установи международния стандарт и да изпълни решенията на Европейския съд. В тази връзка смятам, че основните изисквания на европейското и на конвенционното право бяха установени и в нашето вътрешно право. Приветстваме Вашата упоритост за

това може да звучи някак ежедневно, но то е съществено, защото стабилността на системата се определя от силата на отделните структури. Всичко има значение – не само социалните права, доволства и възнаграждения на служителите, които осъществяват охрана и отбрана на местата за лишаване от свобода, а и възпитателната дейност, образованието, превантивната дейност, последващият контрол, възможността за реадаптация, възможността за социализация на лицата, които са изтърпели наказанието си. Аз съм сигурен, че с Вашата упоритост, познания, вече и опит, можем да разчитаме на напредък и развитие. Смятам, че колегите, които представяме България пред ПАСЕ, включително и по проблемите на затворното дело, тази и следващите години с по-високо вдигнати чела ще можем да

Следва отношение от парламентарната група на „Обединени патриоти“. Господин Митев, имате думата. ХРИСТИАН Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, удовлетворен съм от това, което чух днес във Вашето изложение първоначално по темата, както тя е зададена от вносителите, и на поставените въпроси и от колегите от ГЕРБ, и от нашата парламентарна група. Смятам и виждам, че Министерството на правосъдието ще продължи активните действия по подобряване на материалната база в местата за лишаване от свобода, което е една от основните предпоставки да нямаме след това осъдителни решения в Европейския съд по правата на човека, и респективно – негативни доклади, в които това се посочва като една от слабостите на наказателно-правната ни система.

и това, което се прави за подобряване условията на труд. Смятам, че трябва да се насочат максимално усилия и в следващите оставащи години до края на мандата за за продължаващо повишаване на възнагражденията. Вие дадохте индикации, че при добра събираемост от страна на приходните агенции добро изпълнение на държавния бюджет, на приходната му част, това би могло да се случи, реалистично е, но смятам, че трябва да се наблегне и на отделяне отделяне на достатъчно средства за допълнителна квалификация на служителите в местата за лишаване от свобода, като по този начин по-добре и по-ефективно ще се изпълнява държавната политика в областта на затворното дело. дело. Мисля, че би трябвало в обозримо бъдеще да се отделят и повече средства, така че в местата за лишаване от свобода да може да се изпълнява една от целите на наказанието – за тези осъдени лица, които,

местата за лишаване от свобода. Това в някои затвори в страната е направено – някъде по-добре, някъде не дотам. И на следващо място, това, което беше повдигнато в дебатите днес като тема – след изтърпяване на наказанието да има възможности за ресоциализация и връщане на тези лица в обществото, включително и в пазара на труда, за да не се стига до случаи на рецидив, до случаи, в които тези лица попадат отново в маргинални групи, и отново са принудени да извършват престъпления и да станат един постоянен контингент на системата на затворите и на наказателно-правната система на страната. В перспектива практически системата на затворното дело в България е свързана и с концепцията за нова наказателна политика. Това, което ще бъде поставено като основни цели, след това ще рефлектира и върху нашата система на изпълнение

подобряване системата за изпълнение на наказанията, изпълнение на промените, които Народното събрание прие преди близо две години в Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража. Благодаря. Благодаря Ви, господин Митев. Позволете ми да благодаря на министър Цачева за нейното участие в това изслушване. Довиждане. Продължаваме нашата работа по следващата точка от дневния ред: ДОКЛАД

Подлагам на гласуване Решението по Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г.

Приема Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г.“ Благодаря Ви.

гласуване Решението по Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г. Гласували

Доклад на Комисията по бюджет и финанси – заповядайте, госпожо Ангелова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД

На заседание, проведено на 7 февруари 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочената Годишна програма. На заседанието присъстваха представителите

Със Законопроекта се цели ускоряване изпълнението на мерките в изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие, за които е предвидено европейско финансиране. Висшият съдебен съвет изпълнява редица проекти, финансирани предимно от Оперативна програма „Добро управление“, в качеството си на бенефициент или партньор с Министерството на правосъдието. Тези проекти по правило имат комплексен характер и сложност, което изисква ангажиране на съдии, прокурори, следователи и съдебни служители от органите на съдебната власт както в екипите за управление, така и в екипите за изпълнение. Участието на посочените лица е задължително условие за успешното изпълнение на проектите, тъй като, от една страна, именно те са непосредствен адресат на мерките, посочени в проектите, а, от друга – единствени разполагат с достатъчно опит, достъп до оперативни ресурси и информация и възможности за внедряване, прилагане и постигане на устойчивост на проектните цели и резултати. При действащата нормативна уредба Висшият съдебен съвет може свободно да възлага дейности по управление и изпълнение на проектите единствено на своите членове и служители от администрацията. При възлагане на дейности по управление и изпълнение на проектите на съдии, прокурори, следователи и съдебни служители в органите на съдебната власт, те се считат за външни лица и към тях се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки. При това законодателно решение се стига до ситуации, в които, за да се използва конкретната експертиза на тези лица, на същите не може да бъде практически заплатено, доколкото сключването на договор с тях трябва да стане чрез провеждане на процедура по обществена поръчка. Последната обаче би била изправена пред риска да бъде опорочена, доколкото предварителното определяне на изпълнител при една по правило конкурентна процедура би било в противоречие с духа и принципите на Закона за обществените поръчки. Налице са редица случаи, при които конкретни съдии, прокурори, следователи и съдебни служители от други органи на съдебната власт извършват действия по изпълнение или управление на проекти на Висшия съдебен съвет, като средствата за заплащането на техните услуги са предвидени в бюджета на проекта, но реалното заплащане не може да бъде извършено, тъй като размерът на техните възнаграждения заедно с размера на всички плащания за сходни дейности на Висшия превишава праговете за свободно възлагане по Закона за обществените поръчки, а разделянето им би било незаконосъобразно. От една страна, гореописаната ситуация води до нецелесъобразно изразходване на средства поради факта, че че част от дейностите, които могат да се изпълнят със собствения ресурс на съдебната власт, се възлагат на външни изпълнители. Те, от своя страна, наемат съдии, прокурори, следователи и съдебни служители с оглед необходимостта от специфична експертиза. От друга страна, Висшият съдебен съвет може да разчита единствено на своите членове и служители в администрацията, на които се явява работодател, за възлагане на дейности по управление и изпълнение на проекти. С настоящото законодателно предложение ще се преодолеят тези затруднения и ще се създаде възможност тези дейности по управление и изпълнение да бъдат изпълнявани директно от действащи съдии, прокурори, следователи и съдебни служители, без да се нарушават правилата за допустимост на разходите и другите правила, регламентиращи доброто финансово управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. След проведеното обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 13 народни представители, без „против“ и „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, № 954-01-7,

На свое заседание, проведено на 20 февруари 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, № 954-01-7, внесен от народния представител Данаил Кирилов и група на 12 февруари 2019 г. На заседанието присъстваха от Висшия съдебен съвет: господин Боян Магдалинчев – председателстващ ВСС, госпожа Силвия Илиева – главен секретар, и господин Николай Найденов – директор на дирекция „Правна“.

която посочи, че с него се цели да се създаде възможност дейностите по управлението, техническото или финансовото изпълнение на проектите на Висшия съдебен съвет, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“, да се изпълняват от действащи съдии, прокурори, следователи и съдебни служители в органите на съдебната власт при спазване на правилата за добро финансово управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Госпожа Атанасова допълни, че участието на действащи магистрати и съдебни служители е задължително условие за успешното изпълнение на проектите, но заплащането на възнагражденията за труда им е затруднено от задължението за прилагане на Закона за обществените поръчки. Беше отбелязано, че съществуват редица случаи, при които конкретни съдии, прокурори, следователи и съдебни служители са участвали при изпълнението или управлението на проекти на Висшия съдебен съвет, но на които не им е заплатено за услугите, тъй като разходите за дейностите им, включително и външните услуги, превишават праговете за свободно възлагане по Закона за обществените поръчки. Господин Магдалинчев припомни, че през 2015 г. Народното събрание е одобрило Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие, и допълни, че средствата от европейските фондове, заложени по Оперативна програма „Добро управление“, са предвидени за финансиране на проекти по тези стратегии. Беше отбелязано, че Висшият съдебен съвет е не само бенефициент, но и партньор в различни проекти с участието на Министерството на правосъдието, Националния институт на правосъдието и Инспектората към Висшия съдебен съвет, като се акцентира върху проектите за изготвяне на Единна информационна съдебна система на съдилищата и прокуратурите и за унифициране на сайтовете, за реализирането на които е необходимо участието на магистрати и служители в органите на съдебната власт. След проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове,

Следва Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Госпожо Василева, заповядайте да представите Доклада.

На свое редовно заседание, проведено на 27 февруари 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове,

мотивите по настоящия проект на закон се посочва, че Висшият съдебен съвет изпълнява редица проекти, които се финансират основно по Оперативна програма „Добро управление“, в качеството си на бенефициент или партньор с Министерството на правосъдието. Според вносителите тези проекти по правило имат комплексен характер и сложност и това изисква ангажирането на съдии, прокурори, следователи и съдебни служители от органите на съдебната власт, което е необходимо както в екипите за управление, така и в тези за изпълнение. Съгласно действащата нормативна уредба Висшият съдебен съвет свободно може да възлага дейности по управление и изпълнение на проектите единствено на членовете си и на служители от администрацията. При възлагането на такива дейности на съдии, прокурори, следователи и служители в други органи на съдебната власт, същите се считат за външни лица и към тях са приложими правилата на Закона за обществените поръчки. Вносителите посочват, че това води до ситуации, в които, за да се използва конкретната експертиза на тези лица, на същите не може да бъде практически заплатено, доколкото сключването на договор с тях трябва да стане чрез провеждането на процедура по обществена поръчка. Това води до риск тази поръчка да бъде опорочена, доколкото предварителното определяне на изпълнител при една по правило конкурентна процедура би било в противоречие с духа и принципите на Закона за обществените поръчки. Тези лица в повечето случаи са поименно определени и одобрени в рамките на съответния проект, което ще направи евентуалното провеждане на процедура по Закона за Вносителите посочват, че така описаната ситуация води до нецелесъобразно изразходване на средства предвид факта, че част от дейностите, които биха могли да се изпълнят със собствен ресурс на съдебната власт, се възлагат на външни изпълнители. Висшият съдебен съвет може да разчита единствено на своите членове и служители в администрацията, на които се явява работодател, за възлагане на дейности по управление и изпълнение на проекти. В тази връзка се посочва, че с настоящия законопроект се цели създаване на възможност тези дейности да бъдат изпълнявани директно от действащи съдии, прокурори, следователи и съдебни служители, без да се нарушават правилата за допустимост на разходите и другите правила, регламентиращи финансовото управление на средствата от структурните и инвестиционни фондове. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 6 гласа „за“ на Народното събрание да приеме Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, № 954-01-7, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 12 февруари 2019 г.“ Благодаря Ви, уважаема госпожо Василева. Има ли становище на вносител? Заповядайте, госпожо Атанасова, имате думата. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, предлагаме промяна в една-единствена разпоредба – параграф единствен на Закона, в допълнителната разпоредба и създаването на § 6а, което ще даде възможност съдии, прокурори, следователи, съдебни служители в органите на съдебната власт да участват в управлението – техническото, или финансовото изпълнение, включително да извършват разходи по проекти с бенефициент или партньор – Висшия съдебен съвет. Висшият съдебен съвет изпълнява редица проекти, финансирани предимно от Програма „Добро управление“, в качеството си на бенефициент или партньор на Министерството на правосъдието. По правило и по принцип тези проекти имат комплексен характер

от органите на съдебната власт както в екипите за управление, така и в екипите за изпълнение. Участието на посочените лица е задължително условие за успешното изпълнение на проектите, тъй като, от една страна, именно те са непосредствен адресат на мерките, посочени посочени в проектите, а, от друга страна, единствено те разполагат с достатъчно опит, достатъчна експертиза, достъп до оперативни ресурси, информация и възможност за внедряване, прилагане и постигане на устойчиви резултати. При действащата нормативна уредба Висшият съдебен съвет може свободно да възлага дейности по управление и изпълнение на проектите единствено на членовете си и на служители от администрацията. При възлагане на такива дейности на съдии, прокурори, следователи и служители в други органи на съдебната власт същите се считат за външни лица и към тях съответно се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Именно заради това предлагаме да бъде обсъдено това законодателно решение. Надявам се, че то ще бъде подкрепено от всички. Така или иначе е важно и за реформата в съдебната система, и за реализирането на Програма „Добро управление“ да се ползва експертизата и и знанията именно на съдии, прокурори, следователи и това наложи предложението за законодателна промяна в този единствен параграф. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Атанасова. Колеги, моля да запазим тишина! Имате думата за изказвания.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Както добре знаем, при изпълнението и прилагането на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни и програмни фондове, има ясен ред и правила, които трябва да бъдат спазвани, ясни принципи за финансово управление и контрол. Редът и правилата, по които става изпълнението и прилагането на програмите и проектите в рамките на утвърдената система за управление и контрол на всички средства по оперативните програми, включително Оперативна програма „Добро управление“, в страната ни се регламентират със Закона за управление на средствата от европейските и структурни инвестиционни фондове. С приемането на този закон всъщност създадохме много ясен ред за това кои са всичките участници в този процес както, от една страна, управляващите и контролиращите органи, и, от друга страна, кои са бенефициентите, какви са техните права, отговорности и правомощия. Създаването и ясното регламентиране и разделение на отговорностите на всички участници в процеса на усвояване на средствата на европейските фондове създаде възможност да осигурим ясно разделение на отговорностите, от една страна, да осигурим добро финансово управление, от друга страна, да осигурим спазването на принципа на разделение на отговорностите, принципа за „четирите очи“, а именно добър контрол при изпълнение на средствата. Не на последно място, трябва да отбележим, че при изпълнението на проектите, финансирани със средства от европейските фондове, освен от гледна точка на финансово изпълнение и контрол на проектите, бенефициентите по проектите изпълняват своите проекти, имат ясен и изключително важен ангажимент – спазването на Закона за обществените поръчки. Както изисква и Европейската директива за обществени поръчки, така, разбира се, и в конкретния, българския Закон за обществените поръчки има ясни правила за праговете при възлагане на отделните обществени поръчки, които са регламентирани в Закона и дейностите, които включват тези прагове. За да може един бенефициент, независимо дали е частно лице, дали е министерство, или орган на съдебната власт, Висшият съдебен съвет, всеки един от бенефициентите

…за всяка една от дейностите, компонентите за изпълнението на проекта, всеки бенефициент е длъжен да възложи обществена поръчка, независимо дали дейността касае конкретното изпълнение на дейностите, заложени в проекта, или касае включително изпълнението или управлението на дейностите по проекта. по проекта. В случаите, когато говорим за определяне на екипите за управление на проекта, това са екипи, които са предварително определени, екипи, които се определят в рамките на служители на съответния бенефициент, когато това е министерство и когато то е предварително определено, да кажем, Министерството на правосъдието, Министерството на околната среда и водите или което и да било министерство, това е лесно – служители на съответната дирекция – бенефициент, се определят като екип за управление на проекта на проекта и този екип съгласно регламентацията на Закона, съгласно действащата уредба получава своето възнаграждение по установения ред. В конкретния случай с направеното предложение за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от европейските и структурните инвестиционни фондове, всъщност се предлага да се допълни и съдиите, и прокурорите, и следователите, съдебните служители в органите на съдебната власт, както и Висшият съдебен съвет също да бъдат определени като конкретни бенефициенти, за да може, когато те участват в програми и проекти, когато са конкретни бенефициенти по Програма „Добро управление“, също да могат да бъдат включени в екипи за проекти, също да могат да участват в проекти и по същия начин да могат да получават възнаграждения за своята работа. Много често се случва поради спецификата на работата проектите, по които работят и органите на съдебната власт – една изключително важна тема, за която получаваме европейско финансиране, като Стратегията за реформа в съдебната власт, като темата, свързана с електронното управление, електронното правосъдие – това са важни, специфични проекти за съдебната система, проекти, по които единствено и само именно съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители биха могли да бъдат тези, които управляват проектите, биха могли да бъдат тези, които разработват проектите или тези, които участват в екипите по тяхното изпълнение. За да не сме в ситуация, в която е налице нарушаване на Закона за обществените поръчки, за да не сме в ситуация, в която е налице надхвърляне на праговете от сумите за възнаграждение и за да не сме в ситуация, в която нарушаваме принципите за добро управление, за да не сме и в нарушение на принципите за недопустими разходи, което би могло да доведе до финансови корекции – нещо, което в никакъв случай не бихме желали да допуснем, нашият основен мотив, с който предлагаме това изменение в Закона, защото веднъж регламентирано в Закона, това ще даде възможност, без да се изисква прилагането на Закона за обществените поръчки, а директно като конкретни бенефициенти всички съдии, прокурори, следователи, които участват в проектите, да могат да получават своите възнаграждения, да участват в проектите и това да бъдат допустими разходи, които да бъдат признати като такива и да бъдат заплащани с безвъзмездното финансиране в рамките на правилата за допустимост, утвърдени по Оперативна програма „Добро управление“.

Благодаря, госпожо Председател. Чухме становището на вносителите, чухме и изказване на един от вносителите може би и другият вносител ще стане да обоснове това тяхно предложение. Изказвам се в качеството на председател на водещата Комисия по бюджет и финанси, в която разгледахме това предложение и го приехме единодушно. Призовавам и колегите сега, в залата да го подкрепят, защото чрез тази поправка всъщност се изправя една несправедливост. Програмата „Добро управление“ е една от важните програми за усъвършенстване на администрацията, на административната дейност във всички сфери на държавата. Знаете, че по-често по тази програма бенефициенти са различни държавни институции в лицето на министерства и ведомства, които защитават проекти и изпълняват проекти. проекти. В случая за съдебната система бенефициент по тази програма е Висшият съдебен съвет, който обаче, когато формира екипите за изпълнение на тези проекти, може да ползва единствено специалисти – било служители, било членове на Висшия съдебен съвет, без да може да използва капацитета, знанията, възможностите на съдии и прокурори, които работят в съдебната система, но са извън структурата на Висшия съдебен съвет. Съгласно Закона за обществените поръчки, ако тези хора бъдат привлечени в проекта и участват в неговото изпълнение, те биха били външни за бенефициента и той трябва да възлага тези дейности чрез процедура по Закона за обществените поръчки, което в случая изключително усложнява и звучи нелепо. От друга страна, неизползвайки капацитета на тези хора, работещи по места, които знаят истинските проблеми, истинските тесни места, истинските пробойни както в работата на съдебната система, така и в нейните взаимоотношения с други институции, с хората, които са клиенти на тази съдебна система, не би било възможно програмата да изпълни своята цел

…в частта на бенефициента Висш съдебен съвет да има качество на хората, участващи в проекта, да има наистина качествено изпълнение на програмата, за да изпълни тя своята цел и всички ние да почувстваме резултата От друга страна, ще поставим и в определена равнопоставеност служителите, съдиите, прокурорите, работещи в съдебната система, да участват срещу заплащане в тези проекти – това, което е решено и се случва за другите структури в изпълнителната власт, именно министерства, ведомства и други бенефициенти от сектора на изпълнителната власт. Уважаеми колеги, смятам, че това е важно важно предложение, навременно предложение. Сега трябва да го приемем, за да можем наистина да дадем добър старт на Програма „Добро управление“ в сферата на съдебната система. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. Реплики към изказването на госпожа Стоянова? Не виждам. Други изказвания? Госпожо Василева, заповядайте.

Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Взимам думата както като един от съвносителите по този законопроект, така и като заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, осъзнавайки, че макар и кратък, текстът на този законопроект е изключително важен. Важен е за успешния ход на една от оперативните програми, която е пряко обвързана с целите не само да осигурява допълнително финансиране към националното за изпълнение на националните политики, но и Програмата, която има значение за провеждането на една от най-важните реформи реформата, свързана с усъвършенстването на администрацията, въвеждането на електронното управление и, разбира се, не на последно място реформата в съдебната власт. Във вчерашния ден се проведе заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, по време на което беше обсъден Годишният доклад на Комисията, който съдържа преглед на изпълнението, напредъка на всички оперативни програми, финансирани от европейските инвестиционни и структурни фондове в България. Разбира се, аз няма да се впускам в представяне на резултатите в детайли, свързани с общия напредък, независимо че много би ми се искало по-детайлно да запозная народните представители с успешното изпълнение, бих казала, че това, което беше постигнато от управляващите органи през изминалата година, в пълна степен ни дава основание да смятаме, че имаме ефективна и работеща система за изпълнение, управление, контрол на европейските фондове и използването им по ефикасен начин, така че да подпомагат изпълнението на националните цели. 2018 година е годината, която завършва с добро финансово изпълнение – без загуби за бюджета, без автоматично освобождаване на средства – нещо, за което нашите опоненти отляво имаха опасения, изразяваха ги нееднократно и твърде вокално, но както обикновено бяха опровергани от добрата работа на правителството и българската администрация. Бих искала по-конкретно да се съсредоточа върху Оперативна програма „Добро управление“,

Имайки предвид, че бюджетът на Програмата е 653 млн. лв., по нея вече са сключени 225 договора; договорените средства са 326 милиона, което съставлява 50% от бюджета на Програмата; изплатените средства към настоящия момент възлизат на 104 млн. лв., което съставлява 15,9% от общия бюджет на Програмата. Това са добри резултати и показват една работеща система. Разбира се, това, което ни се иска, е по-интензивна по-интензивна работа и на Управляващия орган, и на бенефициентите по тази програма, така че да се достигнат едни удовлетворяващи темпове. Това, което предлагаме в Законопроекта за допълнение на Закона за управление на средствата от Европейския съюз, цели точно това: една от приоритетните оси по Програмата „Добро управление“ – Приоритетна ос 3, която е насочена конкретно към подпомагане на реализацията на реформата в съдебната система, да бъде

„Прозрачна и ефективна съдебна система“, цели въвеждането на заложените в националните стратегически документи и планове за действие, които трябва да бъдат предприети за провеждане на реформата в тази система. По нея се изпълняват

Върху какво искам да акцентирам и какъв е смисълът на нашето предложение? Както знаете, голяма част от дейностите и заложените проекти по тази програма имат пряка обвързаност с работата на Висшия съдебен съвет, с прокуратурата, със съдилищата, администрацията, която обслужва тези органи и институции. На 27 февруари 2017 г. беше открита и процедура за подбор на проектни предложения, насочена към прозрачната и ефективна съдебна система. Всъщност Оперативна програма „Добро управление“ непрекъснато е в контакт с основните бенефициенти по тази приоритетна ос на Програмата и това, което се докладва от Управляващия орган, е настина тясното взаимодействие и партньорство по изпълнение на проектите. В непрекъснати работни срещи, които се провеждат с представители на Министерството на правосъдието и на Висшия съдебен съвет, съвет, многократно е обсъждана, идентифицирана и е осъзната необходимостта от актуализиране на двете пътни карти след публикуване на Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Актуализацията следва да отговори на нуждите и дефицитите на институциите, определени като отговорни за изпълнението на мерките, включени в тях. Основните проблеми, които са идентифицирани от Управляващия орган и се докладват от тях по изпълнение на проектите, са забавяне в подготовката на тръжни документации и обявяване на обществените поръчки за избор на изпълнители по Закона за обществените поръчки.

води до известно забавяне. Знаете, често има и обжалвания, които водят до нежелано забавяне в сроковете по изпълнение на програмите и проектите. Основополагащият Проект по оста, който се изпълнява от Висшия съдебен съвет, е създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на съдилищата. За жалост, той е акумулирал закъснение до този момент и до голяма степен това закъснение се дължи и на липсата на регламент относно възможността пряко да бъдат ангажирани и служители на съдебната система при изпълнението на проектите. Точно тази слабост – липсата на ясен регламент и възможността да бъдат ангажирани служителите, които могат да изпълнят конкретните задачи, заложени в Проекта – това целим да преодолеем чрез Законопроекта, който предлагаме. Не на последно място искам да споделя с Вас и факта, че вече активно тече процесът за програмиране на следващия програмен период

предстои концентрация на тематичните цели, които ще бъдат заложени в оперативните програми, и тази концентрация ще доведе до намаляване на броя на тематичните цели, които ще бъдат подкрепени с европейско финансиране през следващия програмен период. В този смисъл ще отпадне и тематичната цел „Административен капацитет“, която е основата за създаването, съществуването и изпълнението на Оперативна програма „Добро управление“. Затова е изключително важно важно да реализираме в пълна степен възможностите, които дава тази програма през настоящия програмен период, да използваме възможността да бъде подпомогната подпомогната реформата в съдебната система чрез финансиране по Оперативна програма „Добро управление“, за да можем да отчетем добри резултати и пред обществеността.

Не виждам. Други изказвания? Господин Кирилов, няма да имаме време, затова ще дам почивка. След нея Вие ще бъдете първият с възможност да се изкаже. Обявявам 30 минути почивка.